Слава Україні! Шановні народні депутати, відповідно до прийнятої нами Постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні колеги, останні два тижні були позначені активною міжпарламентською діяльністю, за що хочу всім вам подякувати. 22-24 листопада Канада приймала вже традиційний 16-й Міжнародний безпековий форум у Галіфаксі, який справедливо вважається авторитетним майданчиком обговорення ключових проблем

Форум було використано очолюваною делегацією для проведення великої кількості двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами, зокрема, членами Конгресу США та парламенту і уряду Канади. 24-25 листопада в Монреалі відбулася 70-а Щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО, яка теж пройшла під знаком підтримки України. Цей майданчик дав нагоду нашій постійній парламентській делегації просувати питання подальшої допомоги Україні у протидії російській агресії та запрошення до членства в Альянсі. Тут же в Монреалі пройшли мої зустрічі з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, спікеркою Канади Раймондою Ганьє, заступником генерального секретаря НАТО Борісом Рюге і новообраним Президентом Парламентської асамблеї НАТО Маркосом Третя частина робочого візиту до Канади завершилася в Отаві і була спрямована на поглиблення міжпарламентського діалогу з Канадою. Я дякую всім колегам, які взяли участь в одинадцятому раунді Діалогів Жана Моне, які пройшли 28-30 листопада у Львові. Вони, безумовно, сприяли зменшенню зменшенню проблем щодо напрацювання інституційності Верховної Ради України, внутрішньопарламентської консолідації і порозуміння. 30 листопада нашими гостями стали учасники організованої силами парламенту, зокрема окремих народних депутатів і Апарату, першої в історії конференції парламентарів України та держав Латинської Америки і Карибського басейну. Саме факт проведення в Києві такого масштабного заходу є унікальним, оскільки його учасники представляли величезний за своєю територією регіон, де проживає 820 мільйонів громадян. Україна вперше отримала такий потужний і консолідований сигнал парламентської підтримки від країн, що входять до регіону, який називається Глобальним Півднем. І ще один, шановні колеги. Я бачу глибоку символіку в тому, що в перший день офіційного свого вступу на посаду, 1 грудня, в Києві Верховну Раду України відвідала висока делегація Європейського Союзу на чолі з новообраним Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, а також високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас та комісаром ЄС з питань розширення Мартою Кос. Ми одержали важливі підтвердження безальтернативної підтримки України щодо набуття членства в ЄС та у боротьбі з агресором. Шановні колеги, давайте подякуємо всім, хто брав участь в цьому такому складному періоді міжпарламентської діяльності, і нашим партнерам. Дякую. За парламентською традицією я пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні колеги, триває 1014-й день від початку широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Агресор продовжує тероризувати мирне населення України постійними атаками безпілотників та ракет, погрозами застосувати ядерне і інше озброєння, всіляко намагається прорвати оборонні позиції наших військових. Наші сили оборони стійко стримують натиск загарбників на полі бою, методично відбиваючи постійні повітряні атаки, уражаючи військові цілі ворога. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям за їхню самовідданість і стійкість у боях. Шановні колеги, давайте вшануємо хвилиною мовчання пам'ять воїнів, полеглих за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, а також всіх безвинних жертв рашистської агресії.

народні депутати, сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. На жаль, з кожним днем війни все більше наших співвітчизників зазнають важких травм, втрачають своє здоров'я. Кожен з них заслуговує бути рівноправним членом нашого суспільства, тому ми повинні докладати максимальні зусилля для створення відповідних умов життя та праці для громадян з інвалідністю, а також для захисту їх прав і гідності. Шановні народні депутати, на Погоджувальній раді ми домовилися надати час до 3 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. я прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на виступи. Шановні колеги, поки ви записуєтеся, я коротко поінформую. Після виступів депутатських фракцій і груп у нас буде два кадрових питання: одне – це призначення міністра і друге – дострокове припинення повноважень нашої колеги. І після цього перейдемо до питань порядку денного. Я дякую всім, хто конструктивно працював над цим. Шановні колеги, я запрошую Папієва Михайла Миколайовича, депутатська група "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді. Будь ласка. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, шановний пане Прем'єр-міністр України! Ви знаєте, дуже приємно, що сьогодні ми маємо можливість 3-хвилинного виступу в присутності Прем'єр-міністра України, тому що у нас цей час треба використати для того, щоби озвучити найбільш такі значущі питання, які нам ставлять громадяни України. Перш ніж перейти до конкретних проблемних питань, я хочу подякувати керівництву Верховної Ради України, Голові Верховної Ради України, Першому заступнику, заступникам за участь в Діалогах Моне, в яких взяли участь представники всіх політичних сил, представлених у Верховній Раді України. Особливо подякувати пану Пету Коксу, який є керівником Місії Європейського Союзу, подякувати Посольству Європейського Союзу, подякувати USAID, подякувати NDI про те, що на сьогодні ми отримуємо значущу підтримку оцих євроінтеграційних устремлінь нашої Верховної Ради України і всього українського народу. Ще раз було підтверджено те, що нам необхідно, по-перше, прискорити адаптацію українського законодавства до законодавства Європейського Союзу. Крім того, ми звернулися до Європейського Союзу з тим, щоб вони прискорили звіт про скринінг, який дасть можливість нам перейти до конкретних переговорів вже по конкретних питаннях економіки і інших питаннях по вступу до Європейського Союзу. І тут нам необхідно ще звернутися до уряду, тому що, да, достатньо багато сьогодні питань, яких уряд має наполегливо пропрацювати. Це і програма стійкості, яку озвучив Президент України, яку ми схвально сприйняли, і уряд зараз має підготувати всі необхідні положення цієї програми. Крім всього іншого, ці всі скринінгові моменти. І те, що сьогодні запитують громадяни України. і мав зустріч з громадянами України, вони всі сьогодні питають… основні три питання. Перше. Що відбувається з цінами на продукти харчування? Я думаю, що ви всі побачили, ми фактично з початку року маємо подвійне зростання на продукти харчування першої необхідності. Шановні, чим займається Міністерство економіки? Друге питання. Приймається Постанова 1332, яка унормовує питання бронювання наших громадян. Там з'являється термін "28 лютого 2025 року". Я питаю, що це за термін, це якесь обілєчіваніє чи що Тобто невже наш уряд і Міністерство економіки не може готувати постанови в такий спосіб, щоб не треба було по десять разів протягом року їх переробляти. Вони ж прийняли 22 жовтня…

за ваш виступ з дуже конкретними меседжами до наших парламентарів, країн-членів НАТО. Я думаю, що в цьому залі немає людини, яка не підтримує наш шлях до НАТО. Я думаю, що і серед українців немає вже людей, які не розуміють, що єдиний шлях України в майбутнє – це шлях України як члена НАТО. Це закріплено в нашій Конституції, про це говорить Президент Зеленський, це є першим пунктом Плану перемоги, тому що ми всі розуміємо, що єдиний шлях до довготривалого миру в Україні і в Європі – тільки членство України в НАТО. Але нашого бажання, на жаль, замало. Потрібно, щоб було бажання у наших партнерів. І задля цього ми на всіх рівнях робимо максимум, щоб отримати це так довгоочікуване "так" щодо нашого запрошення в НАТО. тиждень тому перебували українською делегацією Верховної Ради в Монреалі на 70-й сесії Парламентської асамблеї НАТО, де якраз-таки і просували питання запрошення для України. І я дякую всім членам делегації, які одним голосом виступали в інтересах нашої країни. І нам вдалося прийняти, я вважаю, одну з найсильніших проукраїнських і антиросійських резолюцій цієї Парламентської асамблеї, де, зокрема, ми закріпили питання того, що Україні має бути надано запрошення до членства в НАТО, Україна має стати 33 членом Ми також закріпили в цій резолюції вперше про те, що Україні у відповідь на ескалацію з боку Російської Федерації, залучення північнокорейських військових в цю війну, має бути надано все необхідне озброєння, включаючи і ракети середньої дальності. Так, це поки що рекомендаційний характер, але на нього можуть спиратися уряди країн. Ми робимо максимум на рівні парламентської демократії і, повірте мені, ми будемо продовжувати робити максимум і делегацією Парламентської асамблеї НАТО, і на рівні міністерства, і точно буде це робити Президент. Іншого шляху ніж Україна в НАТО у нас немає, ніяких гарантій не має бути замінником нашого членства. Ми вже мали Будапештський меморандум. Ми маємо отримати запрошення, і наша ціль вже до наступного саміту наступного року в Гаазі все ж таки це запрошення отримати. Ми зробимо все, щоб воно було у нас. Дякую. Дякую. Шановні колеги, добрий день! Я би хотіла поговорити про те, наскільки сьогодні український парламент здатен відповідати на виклики, перед якими стоїть наша держава. Оце наш порядок денний з вами. Що тут основне? Перерозподіл ринку "ігорки". Багатомільярдний ринок, розумію, дуже ласий. Що тут ще? Лобіювання "табачки". Що тут ще? Як покарати журналістів за журналістське розслідування? Чим сьогодні живе країна, колеги? Країна живе багатогодинними відключеннями світла (ми цього свідомі?) і обговоренням того, буде тотальний блекаут чи ні. Ви знаєте, два обстріли і ми вже майже половину часу без світла. Які наші відповіді і як ми їх формулюємо? Які ми відповіді даємо? Знаєте, що тут, яка відповідь пропонується? Багатомільярдний кредит на атомні реактори, які, можливо, запрацюють через 5-6 років. Що ми сьогодні готові запропонувати людям? Як їм взагалі дітей навчати? Як цих дітей у яслях садити, там немає за що їсти приготувати. Країна живе ситуацією на фронті. Ми сьогодні з вами в ці хвилини втрачаємо Курахове, ми втрачаємо Торецьк, і ці втрати стали наслідком того, що українські війська після Авдіївки відвели в голе поле. Де наші відповіді на питання, чому це сталося? Де, нарешті, напрацювання комісії з питань фортифікацій, яка мала випрацювати для нас якісь пропозиції, щоб так більше не було, щоб в Україні з'явилася система фортифікацій? Але цього всього немає. "Європейська солідарність" вимагає, щоб цю тимчасову спеціальну комісію, яка не напрацювала сьогодні пропозицій, а просто забалакує тему, перекваліфікувати на слідчу комісію, бо треба вже говорити, хто винен, нарешті, і що з цим робити. Бо замість цього ми отримуємо черговий скандал. Черговий скандал, коли 23 мільярди бюджетних грошей сьогодні віддається з Міністерства оборони, даруйте мені, на фірму-прокладку польську, яка ніколи не поставляла нікуди зброї і в якій працює чотири людини. Вдумайтесь, чотири людини працює на фірмі, якій ми віддаємо 23 мільярди на зброю, коли наші військові сьогодні цієї зброї не мають. от мені здається, що несуб'єктність українського парламенту, наша нездатність говорити правду, наша оце таке улюлюкання під тишу і замовчування марафону надто дорого сьогодні коштує країні. І суцільно абсурдна пропозиція законопроекту, який передбачає ще на вісім років садити садити журналістів, які намагаються сказати людям правду про те, що відбувається сьогодні в країні. І, знаєте, оця несуб'єктність коштує нам занадто дорого. Час говорити правду і час вирішувати питання, аби не було запізно. Будь ласка, Бобровська Соломія Анатоліївна, фракція політичної партії "Голос".

Соломія Бобровська, фракція "Голос". Я прошу всіх депутатів колег вийти сюди за цю трибуну, щоб наші колеги і друзі, і брати, і сестри в Грузії бачили, що ми сьогодні стоїмо з ними. Тому що в них повториться та сама зима нашого 2013-2014 року, де били, вбивали, вибивали очі, різали під час перевезення з Майдану до своїх відділків поліції. Я звертаюся також до нашого спікера з проханням невідкладно внести постанову про невизнання виборів в Грузії дійсними, такими, що визнає їх держава Україна. Я звертаюся до Секретаря РНБО і до всього РНБО, і в тому числі до Верховного Головнокомандувача про те, щоб накласти персональні санкції до всіх тих людей, які сьогодні дотичні до того, що відбувається в Грузії, до побиття протестувальників. Я звертаюся також і до тої частини Грузії, яка нас почує або до кого дійде, подавати масово у відставку. Я дякую всім дипломатам, які залишили свої посади. Я дякую всім тим, хто пішли з Міністерства оборони і показують приклад, як протестувати проти курсу переведення до Росії, але які сказали ні Європейському Союзу. 13:19:18 В’ЯТРОВИЧ В.М. Довгих три роки повномасштабної війни ми чули тільки голос влади Грузії, яка не хотіла бачити війни в Україні, яка лякала своїх громадян війною в Україні, вимагаючи від них покори перед проросійською владою. Сьогодні ми почули іншу Грузію – Грузію гідності. Сьогодні в Грузії триває водночас Помаранчева революція, де захищає свій вибір, і Революція Гідності, де захищає свій геополітичний вибір. Така Грузія потребує нашої підтримки, така Грузія має відчути, що Україна разом з нею. Сьогодні ми маємо підтримати грузинський народ, патріотів Грузії, які борються з тією владою, яка працює сьогодні, по суті, на Кремль і забирає від Грузії європейське майбутнє. І так, як частина Грузії була з українцями на нашому Майдані гідності, так сьогодні ми маємо бути солідарними з ними, коли вони борються за своє право бути в об'єднаній Європі. І, безумовно, ми маємо звільнити, домогтися звільнення і політичних в'язнів, таких як Міхеіл Саакашвілі, який знаходиться у в'язниці прокремлівської грузинської влади. Має перемогти вільна Грузія і має перемогти вільна Україна. Друзі, сьогодні грузини, справді, стоять за свою незалежність, і ми бачимо, як Росія з року в рік в різних регіонах повторює свій сценарій. Є маркерні речі – речі, які говорять про те, що відбувається в країні: питання мови, питання дерусифікації, питання притягнення до відповідальності тих, хто закликає до війни або робить все для того, щоб російські гроші через громадян їхніх країн приходили і керували потім на догоду російській владі. Ми сьогодні в себе не маємо цього допустити. І ми маємо підтримати сьогодні грузинський народ в їхній боротьбі у відстоюванні своєї незалежності. Слава Грузії! Слава Україні!

Шановні колеги, я почну своє слово із подяки голові українського парламенту, з тим, що він наголосив, що сьогодні є день, Міжнародний день людей з інвалідністю. І, справді, в Україні таких людей є майже 3 мільйони. Кількість людей з інвалідністю зростає щоденно. Лише за роки війни їх стало більше на 300 тисяч. ми не можемо не говорити сьогодні про проблеми людей з інвалідністю, адже вони потребують не лише соціальних гарантій і матеріальної підтримки. Це люди, які в першу чергу потребують соціалізації і можливості бути включеними включеними в активне життя через працю, через освіту, через інші різноманітні форми. І, на жаль, в Україні таких проблем у людей з інвалідністю більше ніж достатньо. І це виявляється у тому, що, на жаль, сьогодні ще не ухвалена стратегія про роботу для людей з інвалідністю. Ми бачимо, як мінімальне фінансове забезпечення породжує низку інших і і матеріальних проблем. Тому я закликаю і центральну виконавчу владу, і профільні комітети звернути увагу на проблеми людей з інвалідністю і прискорити роботу. Для порівняння, як це можна робити, є гарні приклади. Зверніть увагу, що ми нещодавно на цій трибуні говорили про активізацію роботи з ветеранами, і вже на минулому тижні було оприявлено стратегію роботи з ветеранами до 2030 року, є план роботи з ветеранами і великий блок у цій стратегії – це робота для ветеранів, які мають інвалідність. Тому, безперечно, абстрагуватися від проблем людей з інвалідністю, мотивуючи те, що у нас війна, не можна. Навпаки час війни – це саме той час, коли ми повинні максимально загострити увагу на соціальних проблемах. І жодна людина не повинна відчувати поруч із собою байдужість, індиферентність та відсутність уваги всього нашого суспільства. Тому, будь ласка, давайте цей день, хай він не буде декларативним, а перетвориться у роботу для людей з інвалідністю в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович, група "Довіра". Дорогі українці, шановні народні обранці, представники уряду! Дякую вам також в особливий спосіб, пане Голово, за те, що згадуєте в цей день людей з інвалідністю, людей, які втратили своє здоров'я для того, аби ми з вами могли працювати. Відверто кажучи, я, як і кожного тижня, цього тижня приїхав до парламенту працювати з Яворівщини, це наше прикордоння з Польщею, з Європою, там, де люди високо цінують традицію, високо цінують християнську традицію, де вже заходить час Великого посту, відтак приготування до різдвяних свят, Святого Миколая. Звичайно, що багато людей, на жаль, через війну не зможуть в родинному колі молитовно з колядою зустрічати ці свята. Тому я ще раз закликаю кожного з вас щоденно спілкуватися з родинами наших героїв, що гірше, з родинами зниклих безвісти і з родинами наших полонених. Цим людям потрібна підтримка. Звичайно, якщо ми не можемо вже сьогодні повернути їхніх рідних додому, то хоча б запитайте як їхні справи, можливо, їм потрібна якась порада, або якась хоча б підтримка. Це вкрай-вкрай важливо. Також щодо календаря свят професійних, ми маємо День Збройних Сил України, а також День волонтера. І як сказала одна директор дошкільного навчального закладу на прикордонні, сьогодні працівники дошкільної освіти, медсестри в школах, в дошкільній освіті і більша частина молодих вчителів теж працюють як волонтери за мінімальну заробітну плату. Тому в ці дні я звертаюся до Кабміну, поки йде нарахування освітньої субвенції, ви ж збільшувати обіцяли заробітну плату нашим вчителям, тому, будь ласка, нарахуйте для громад більшу освітню субвенцію, інакше їм не збільшувати… вони не будуть мати можливості збільшити заробітну плату нашим вчителям, а особливо зверніть увагу на медичний персонал в закладах освіти. Особливо зверніть увагу на молодих вчителів, тому що приходити і не мати навіть нарахованої мінімальної заробітної плати є нереально для людини, яка закінчила достойно університет, має магістратуру чи іншу, чи ту, Тому я закликаю уряд нарахувати вищу освітню субвенцію для наших громад, для того, щоб хоч трошки підтримати в наступному році наших освітян, які працюють як волонтери. Зокрема дякую усім волонтерам, котрі всі роки, всі 11 років цієї війни підтримують Збройні Сили України. Дякую Збройним Силам України. З вірою в Бога, людей і перемогу. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, Славицька Антоніна Керимівна, потім Тимошенко Юлія Володимирівна. Славицька Антоніна Керимівна, будь ласка. 13:27:28 СЛАВИЦЬКА А.К. Прошу передати слово Анатолію Бурмічу. ласка, Анатолій Бурміч, потім – Юлія Володимирівна Тимошенко. Анатолій Петрович, будь ласка. Шановний пане Голово, дорогі колеги! 1 грудня Україна зустріла чергову річницю референдуму 1991 року, результатами якого було підтверджено волю народу мати свою незалежну державу від Ужгорода до Донецька, від Чернігова до Севастополя. Наші люди сказали суверенній України бути. Нині на долю українського суспільства випали безпрецедентні виклики, водночас ми показали свій характер, свої найкращі людські якості. Кожен наступний день ми маємо бути єдиними, міць українського воїна, проникливість вітчизняного слова і дипломатії, синергія фронту і тилу зможуть нас привести до омріяного миру. Наша боротьба іде не лише у зоні бойових дій, українське завтра залежатиме від того, наскільки ми реально зможемо перебудувати життя в тилу, укріпити нашу економіку, побороти несправедливість. Консолідація українського суспільства є запорукою підтримки України з боку наших міжнародних партнерів, ми маємо позитивні, а також суперечливі сторінки нашого міжнародного співробітництва. Тим не менше є розуміння: українці захищають не лише себе, ми захищаємо те, на чому побудований західний світ – право на волю та свободу, на демократію. Тож ми заслуговуємо на продовження системної допомоги від наших партнерів, війна рано чи пізно прийде до свого завершення. Соціологія красномовна, українців погоджуються із тим, що необхідно вже розпочинати перемовини для завершення цієї війни. Важко знайти родину, яку б не зачепила ця бійня. Дай боже, щоб наступний рік став фінальним у нинішній кровопролитній війни. Українці заслужили на мир. Уже зараз ми маємо розуміти, якою хочемо бачити нашу державу. Підвалини всеосяжного відновлення мають бути закладені у нинішній критичний час. Кожен має розуміти, що Україна – це його дім і його фортеця. Так є і буде. Ми повинні пам'ятати, що наша сила у соборності. Кожен громадянин, кожна родина, кожна громада мають зробити свій внесок у суспільну справу. Стійкість під час війни, а також у післявоєнний період потребуватиме зусиль кожного з нас. Ми маємо гідно прийняти цей виклик і діяти рішуче. Ми разом! Ми сильні! Ми – український народ! Все буде Україна! Слава захисникам Вітчизни і вічна пам'ять полеглим за незалежність України! Дякую. Дякую. Завершальний виступ Юлії Володимирівни Тимошенко. Шановні колеги, і після цього переходимо до наших питань. Починаємо з двох кадрових питань. Будь ласка, Юлія Володимирівна, після вашого виступу. Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, 16 липня 1990 року, майже 35 років назад, у цьому залі була прийнята Декларація про державний суверенітет України. Суверенітет України! Століття українці проливали кров, боролися за свою націю, за свою державу, за те, щоб ми мали можливість бути суверенними, незалежними, сильними і самовизначатися, як в національних інтересах України будувати своє життя. Це покоління 90-х, яке дало Україні суверенітет, народило декларацію. Прийняла цю декларацію Верховна Рада і закріпила її в Конституції, 1, 2 і 5 статті чітко про це говорять. Як ми дожили до того, що цей парламент, ця влада нових облич відібрала у України суверенітет багатьма законами, які ви прийняли і які підписав Президент. У нас як у України забрали те, що сьогодні є у кожній країни світу – право формувати свої органи влади і здійснювати політику в своїх інтересах. Я можу вам сказати, що разом з утворенням Організації Об'єднаних Націй зразу ж були закріплені основоположні фундаментальні основи існування світового порядку, який базується на суверенітеті держави. Хто вам дав право забрати в української держави не просто суверенітет, не просто національні інтереси, а забрати наше життя і наше майбутнє? Тому що суверенітет для країни – це як для людини життя. Ви прийняли закони, в яких, на жаль, Конституційний Суд, Вища рада правосуддя, Рахункова палата, Вища кваліфікаційна комісія, митниця і ще багато державних органів формуються міжнародними дорадчими радами. Немає більше такої країни в світі, яка би допустила цю ганьбу, це приниження, цю руйнацію основ існування нашої держави. Саме тому наша команда підготувала конституційне подання, де по десяти органам влади, де порушений суверенітет України, ми будемо просити Конституційний Суд повернути суверенітет державі і українському народу. І я прошу зараз кожного гідного депутата підійти до нас і поставити підпис під цим конституційним поданням. Ми повернемо Україні… Вельмишановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Ми переходимо до роботи. Відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України перед початком розгляду питань порядку денного я пропоную провести сигнальне голосування. Я нагадаю, що необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку та зелену кнопку "За" до повного його результату голосування на табло. Шановні колеги, я прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. Будь ласка, приготуйтесь, сигнальне голосування. Прошу голосувати.

За-229 Проти – 6, утримались – 1, не голосували – 93. Це парламент, друзі. Дякую. Шановні колеги, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до його розгляду. Як я сказав, ми починаємо з двох кадрових питань.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 Головний Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув подання Прем'єр-міністра України та за наслідками розгляду внесено відповідний проект Постанови реєстраційний номер 12279. Відповідні матеріали вам надані. Згідно з пунктом 4 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України питання, зокрема про призначення Верховною Радою України на посаду, включається до порядку денного сесії сесії позачергово без голосування. Шановні народні депутати, на Погоджувальній раді ми узгодили наступну процедуру розгляду цього питання. Представлення кандидата Прем'єр-міністром України – до 2 хвилин, виступ кандидата на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності – до 5 хвилин, запитання до кандидата від народних депутатів – до 6 хвилин (1 хвилина на запитання, 1 хвилина на відповідь). Співдоповідь від головного комітету – до 2 хвилин, виступи від депутатських фракцій і груп – до 16 хвилин (по 2 хвилини на виступ). Прийняття рішення – всього до 35 хвилин. Шановні народні депутати, переходимо до розгляду питання. До слова для представлення кандидата запрошується Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль.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 коаліції депутатських фракції у Верховній Раді України дев'ятого скликання, вношу подання про призначення Чернишова Олексія Михайловича Віце-прем'єр-міністром України – Міністром національної єдності України. Прохання підтримати. Дякую. Слава Україні! Дякую, Денисе Анатолійовичу. Шановні народні депутати, до слова запрошується кандидат на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України Олексій Михайлович Чернишов. До 5 хвилин, Олексій Михайлович, будь ласка. Будь ласка, Олексій Михайлович. Да, ви ще поки з тої сторони заходите. Будь ласка. Шановний Голово Верховної Ради, шановний пане Прем'єр-міністре, шановні депутати Верховної Ради України! Для мене сьогодні велика честь та відповідальність бути представленим на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України. Перший пункт Плану стійкості України, який був представлений нещодавно Президентом України в цій залі, – це єдність. Єдність – це саме те, що допомогло Україні вистояти в перші дні повномасштабної війни. Єдність – це те, що так важливо для нас сьогодні і без чого неможливе наше майбутнє. Саме завдяки єдності Україна досягла зближення з ЄС та НАТО. Без єдності не може бути необхідних результатів Плану перемоги. Шановні колеги, мільйони українців сьогодні перебувають за кордоном, вони перебувають вимушено, це рішення вони прийняли тому, що опинились в унікальній для себе ситуації. Це мільйони людей, і, напевно, ніхто сьогодні точно не скаже точну цифру цих людей, ця цифра 8, 9, а, можливо, і 10 мільйонів українців. Шановні депутати, разом з вами ми маємо створити сприятливі умови, щоб українці повернулися додому. Це наша спільна мета та важлива умова для розбудови сильної, успішної та процвітаючої країни. Я дуже розраховую на вашу підтримку в цьому. Україна потребує своїх людей, тих, хто мріє, працює, втілює ідеї. Я готовий використати весь свій досвід, щоб допомогти Україні у цей критичний момент. Єдність – це наш ключ до перемоги. Ми маємо об'єднати не лише тих, хто в Україні, а й тих, хто і за межами, вся Україна як один. Дім – це там, де на тебе чекають та завжди раді. Дорогі українці, ми чекаємо кожного із вас, Україна чекає на вас. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям Слава! Будь ласка, я прошу народних депутатів України записатися на запитання до кандидата на посаду. Нагадую, відводиться до 6 хвилин (1 хвилина на запитання, 1 хвилина на відповідь). Прошу народних депутатів записатися.

Олександр Ковальчук, "Слуга народу", Рівненщина. У мене, напевно, не складне, але дуже важливе запитання. Успіх, виконання поставлених завдань часто залежить від сформованої, правильно сформованої, команди, від правильно поставлених завдань і ресурсів, які необхідні для того, щоб цю команду і завдання виконувати, команду, звичайно, утримувати, завдання виконувати. У мене запитання. Як буде формуватися ваша команда? І чи достатньо виділених ресурсів в бюджеті на виконання цих важливих завдань, які стоять перед вами? Дякую. Дякую за ваше слушне запитання. Насправді коштів в бюджеті, як завжди, не вистачає, і мова йде про утворення нової функції, яку потрібно розвивати. В цьому відношенні ми розраховуємо на угоди з європейськими країнами, які підтримують цю ініціативу. І вони вже звернулись до нас з певними пропозиціями щодо можливої підтримки тих функціональних підрозділів і департаментів, які будуть утворені в ключових країнах, саме в тих, де зараз знаходяться українці. Це в першу чергу Німеччина, Польща, Чехія та інші. Тому те, що стосується формування команди, я хотів би зазначити, що міністерство створюється фактично зараз, це нова функція. Я особисто розраховую на роботу і підтримку народних депутатів, які сьогодні мають можливість робити певні відрядження міжнародні, спілкуватися з українцями. І в цьому відношенні продовжують відповідну роботу в регіонах і в округах. Тому я впевнений, що це буде міністерство... Дякую. Будь ласка, наступне запитання від народного депутата Колтуновича Олександра Сергійовича, група "Платформа за життя та мир". Будь ласка. Дякую. Шановний пане кандидате, буде питання більш цифрового вираження. Дивіться, за даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, навіть сьогодні ці оперативні дані є на сайті, 6,8 мільйона громадян України після 2022 року виїхали в якості біженців. Це в основному країни Європейського Союзу, але є й інші країни, в тому числі і на територію країни-агресора. У мене питання. Ви частково відповіли у своїй попередній у своїй попередній відповіді, але мене цікавить прикладний фактаж. Тому що які економічні інструменти ви будете використовувати щодо стимулювання і повернення цих мільйонів громадян України, майже 7 мільйонів, тільки офіційно зафіксованих ООН, в нинішніх бюджетних реаліях України, в нинішньому дефіцитному, глибоко дефіцитному бюджеті при нинішній бюджетній політиці щодо народжуваності, смертності і так далі? Як ви будете це реалізовувати і буде міністерство корелювати з бюджетними реаліями на 2025 рік? Дякую за відповідь. Дякую за ваше запитання. Безумовно, це виклик, і ми маємо визнати його. Але повернення українців додому, я підкреслюю, додому, дає можливість розвивати країну, розвивати економіку, створювати нові фахові робочі місця, а також залучати той досвід, який вони отримують зараз за кордоном. Ми маємо змотивувати українців повернутися, повернутися додому. В цьому відношенні, безумовно, інфраструктура і відповідна адміністративна частина, яка буде утворюватися, вона має величезне значення.

Будь ласка, Олексій Олексійович Гончаренко. 13:45:03 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. У мене наступне питання. Все ж таки… я розумію, що ми зараз обговорюємо найважливіше питання в державі, ну, ні, після заміни кольору світлофорів, звичайно – це створення нового міністерства. Все-таки хотілося б зрозуміти, нащо нам потрібно нове міністерство і що ви як міністр будете робити. Також поки у нас тут є Прем'єр-міністр, бо минулу "годину запитань до Уряду" нам чомусь відмінили і ми Прем'єра не бачили. Хочу спитати Прем'єра. Коли буде міністерство правди, міністерство потужності, міністерство незламності, міністерство потужної незламності, міністерство, саме головне, перемоги і міністерство Формули перемоги? Коли будуть всі ці надважливі міністерства, без яких Україна не встоїть, очевидно, що це головне питання. Де там фронт, де підтримка на дитину, де бюджет, де все, що відбувається? Нам важливо створювати нові потужні інституції. відповідайте на те питання, яке стосується вас. Я думаю, по інших у нас буде "година запитань до Уряду", всі зможуть виступити і запитати в колег. 13:46:17 ЧЕРНИШОВ О.М. Так, безумовно, дякую. Те, що стосується збільшення кількості міністерств, цього не відбувається і не відбудеться, тому що міністерство утворюється шляхом реорганізації існуючого Міністерства реінтеграції, і ніяких додаткових міністерств не буде утворено, їх кількість залишається тією, що є. Це все, так? Шановні колеги, ну, ще одна хвилина, в мене показує, я думаю, Мазурашу встигне задати. Будь ласка, Георгій Георгійович. Тільки швидко, щоб ви встигли, хвилину. Георгій Мазурашу, "Слуга народу", 203 округ. У мене запитання до вас як до потенційного міністра. У нас за кордоном є і громадяни України, які військовозобов'язаного віку і, можливо, статусу, які якраз не вертаються в Україну через те, що вони не спроможні воювати, служити, але вони готові були би виконувати інші функції в справі оборони, працюючи на економіку, з якої утримується армія. Ваша філософія яка: таким громадянам все-таки дати можливість приїхати в Україну і працювати на справу економіки чи на справу оборони через роботу на економіку, чи дати їм сигнал, що або ви приїжджаєте воювати, або ви нам не потрібні в Україні?

щоб вони працювали на економіку, а також фактично забезпечували розвиток і оборону цієї країни. Я впевнений, що коли ми будемо розглядати питання, які стосуються наслідків і юридичних наслідків певних ситуацій, маємо іти і залучати компромісне рішення для того, щоб все ж таки мотивувати людей повертатися. Без цього не буде того майбутнього України, якого ми прагнемо. Дякую.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 Шановні колеги, за дорученням Голови Верховної Ради України Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин міжнаціональних відносин на своєму засіданні, проведеному 3 грудня 2024 року, розглянув подання Прем'єр-міністра України щодо призначення Чернишова Олексія Михайловича на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України. За результатами розгляду комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Чернишова Олексія Михайловича на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України. Дякую. Прошу підтримати. Дякую, Андрію Вікторовичу. Шановні народні депутати, прошу записатися на виступи від депутатських фракцій і груп. Я нагадую, що це до 16 хвилин, тобто 2 хвилини на виступ. Будь ласка, записуємося.

Слово надається Колтуновичу Олександру Сергійовичу, депутатська група "Платформа за життя і мир". Будь ласка, Олександр Сергійович. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, я дуже коротко, в цифрах вам скажу, чому це одна з найважливіших проблем, яка розглядається в цьому скликанні. Тому що питання демографії – це фундаментальне питання виживання подальшого України. Подивіться, звіт і прогноз ООН: нам прогнозують на 2100 рік тільки 15 мільйонів населення. Подивіться інші дані: 228-е місце по народжуваності в світі і останнє по смертності, перше по смертності, останнє по народжуваності. Це найгірші показники у світі. Беремо далі. 8,6 мільйона українців виїхали після 24 лютого 2022 року. Цих людей потрібно повертати, і тому якраз механізми, економічні механізми, бюджетні стимулювання і повернення громадян України, підтримки їх, вони якраз і полягають в тому, щоб був відповідний інститут, який буде підтримувати відповідні категорії громадян. Наступний момент, який є і про який також ми маємо сказати. Існує негативна тенденція, і ви це підтверджуєте, повернення окремих громадян України на не підконтрольні Києву території. На сьогоднішній день, загалом якщо ми візьмемо населення непідконтрольних територій, це 7,3 мільйона громадян. Ми також маємо як повернути Україну на ці території, так і українців повернути додому. Тому бюджетна політика, економічна політика має бути стимулюючою для того, щоб ті дані страшні, які є по смертності, по народжуваності, по в цілому населенню, вони мають об'єднати українців і рухатися вперед. І ще останнє хотілось би також звернути увагу, це те, що управління Верховного комісара ООН з питань біженців фіксує негативну знову динаміку вже в цьому році. Ми її маємо припинити відповідними бюджетними рішеннями, рішеннями уряду для того, щоб ті внутрішньо переміщені особи мали реальну підтримку всередині країни і не поверталися на відповідні території. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Княжицький Микола Леонідович, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Будь ласка. Шановні колеги, ще в липні цього року я подав законопроект про створення центрального органу виконавчої влади, який би займався питаннями демографії, діаспори. Я хочу подякувати Прем'єру й уряду за те, що вони прислухалися до назви цього законопроекту, бо я наполягав, щоб його очолив віце-прем'єр-міністр. Але чим має займатися це міністерство, що таке єдність? Воно має займатися тим, щоб справді біженці повернулися в Україну і їхні права за кордоном були забезпечені зараз. Зараз цим, як може, опікується Міністерство закордонних справ, і я хотів подякувати пану Сибізі і нашим послам, які намагаються це робити без ресурсів. Але воно має опікуватися внутрішньо переміщеними особами, тими людьми, які завтра стануть біженцями, тому що ми скорочуємо кошти на освіту, не забезпечуємо їх, не дбаємо про них, не будуємо для них будинки. Цим теж має опікуватися це міністерство. Це міністерство має опікуватися співпрацею з нашою діаспорою, зі старою діаспорою, яку треба повертати сюди, залучати до нашого лобізму, до підтримки України. Це міністерство має мати кошти, і в нашому законопроекті, який був підтриманий гуманітарним комітетом, передбачено створення спеціального фонду, так як ми колись створювали Український культурний фонд чи Український інститут книги, – фонду, який прозоро буде фінансувати проєкти, які будуть підтримувати як біженців, так і внутрішньо переміщених осіб. Але про все це уряд не говорить. Я сподіваюся, що співпраця з міністром, якщо його призначать, нам вдасться не просто керуватися гаслами до виборів, щоб хтось за кордоном за когось проголосував, а побудувати державу, яка буде дбати про кожного громадянина, чи він знаходиться тут в Україні, чи він знаходиться за кордоном. Бо справді те, що хоче зробити ворог, це через демографічну ситуацію знищити Україну. Дякую.

Дякуємо. Шановні колеги, я зараз виступаю як заступник голови фракції "Слуга народу" і як член профільного комітету, який обирає профільного міністра. Ми і як комітет профільний, і як фракція підтримуємо пана Олексія і будемо голосувати за його призначення. Але я ще хочу висказати позицію від мільйонів людей, про яких вже багато ви чули, скоріш за все, і від мене, і від інших колег нашого міжфракційного депутатського об'єднання "ВПО України", пане Олексію, те, про що ми сьогодні вже говорили з вами, що результативність вашої роботи буде залежати від роботи з внутрішньо переміщеними особами в країні. Це повинна бути синергія. Результат вашої роботи, повернення людей, про яке ми говоримо, при створенні цього міністерства буде залежати від відношення до наших українців, які не поїхали нікуди, а залишаються зараз тут в країні. І тому ми дуже просимо вас все-таки, ми розуміємо, що частина повноважень колишнього Міністерства реінтеграції перейшла до пана Кулеби, до вашого колеги майбутнього, з яким ви будете працювати, але ви обираєтесь ще й на посаду віце-прем'єр-міністра. Будь ласка, візьміть повністю це питання, питання людського капіталу, мова йде не тільки про тих людей, які сьогодні отримують 500, 800 євро, які живуть в безпеці зараз за кордоном, а мова йде про тих людей, у яких немає житла, у яких немає 2 тисячі гривень сьогодні на те, щоб знімати своє житло в тому місці, де вони зараз знаходяться, і саме про цих людей в першу чергу ми повинні думати, безумовно, разом з тими, які за кордоном. Тому моє особисте сподівання і надія на вас, на те, що ви будете в цілому опікуватися нашим людським капіталом нашої країни. Дякую. Слава Україні!

група "Відновлення України" дуже добре розуміє необхідність створення цього міністерства і розуміє, який на ньому тягар буде лежати і сьогодні, особливо завтра. Можливо, завтра це буде одне з основних напрямків, по якому повинно працювати це міністерство. Єдність – це не тільки те, що ми розуміємо просто об'єднатися, ми повинні об'єднатися по всіх напрямках, ми повинні створити безпекові і інші умови і робочі місця для того, щоб люди поверталися, вони інакше не повернуться. Ми повинні об'єднати схід і захід, дати теж... щоб ті, хто втратили житло, роботу, переселенці, вони теж щоб були єдині в Україні. Ми повинні прибрати, ми і міністерство прибрати ті моменти, які роз'єднують у нас сьогодні в Україні. Це і питання мови, це і питання релігії, інші питання. Тому на цьому міністерстві і особисто на міністрі пану Чернишову лежить велика відповідальність. Враховуючи його досвід на тих посадах, на яких він працював, ми сподіваємося, що він дійсно буде працювати і об'єднувати Україну. Тому група "Відновлення України" буде голосувати "за" і сподіватися, що пан Чернишов виконає свою місію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Бобровська від "Голосу", потім – Бондарєв від "Батьківщини" і голосуємо. Будь ласка, Бобровська. Соломія Бобровська, фракція "Голос". мого колеги Ткаченка Максима. Це, напевно, вперше за п'ять років, коли дякую за сміливість сказати правду і про те, що понад 150 тисяч переселенців сьогодні повернулися на окуповані території. Це означає не просто провал нашої державної політики по відношенню до українців, які попали в такі умови, і держава була не здатна дати базові речі – безпеку, але це означає, що ми за три роки не спромоглися зробити єдність всередині країни, і люди, не находячи житло, домівок, з багатодітними сім'ями, з проблемами і так далі, повертаються, і це найжахливіше, на окуповані території. Більше того, хочу нагадати, що сьогодні москалі фактично зробили таке вузьке горло повернення українців або заїзду українців, зокрема, на наші території через аеропорт "Шереметьєво", де українці проходять величезну фільтрацію. І іншої можливості повернутися до домівок, щоб забрати батьків чи вивезти, чи привезти, фактично стає неможливим. Це ще один пласт роботи, над яким фактично робота не ведеться. І мало одного Мінсоцу, мало одного Мінрегіону, мало однієї людини в Офісі Президента, це має бути абсолютно колосальна, величезна кількість роботи, в тому числі нового міністра про те, як не лише вернути українців із-за кордону. Бо для мене це вже пізня історія, ми втратили цей момент переконання і роботи над тим, щоб українці вернулися. Але зробити так, щоб жодна людина більше не повернулася і не мала надії на те, що життя в окупованій території під Російською Федерацією буде краще, ніж на території Центральної і Західної, і Північної України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І завершальний виступ Бондарєв Костянтин Анатолійович, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Шановні колеги, після цього голосуємо. Будь ласка, Костянтин Костянтин Бондарєв, "Батьківщина", Київщина. Шановні друзі, сьогодні зранку у нас був комітет, я є членом транспортного комітету. Дуже цікава інформація лунала. Держаудитслужба зробила висновок, що ми не розуміємо, ми – це країна, ми – це суспільство, куди поділися 37 мільярдів гривень, коли очільником профільного міністерства був Кубраков і такий собі відомий фахівець в галузі відновлення Мустафа Найєм. 37 мільярдів! Які висновки? Друзі, я завжди сприймаю позитивно любі новини чи новели. Але хотілось би, щоб пан Прем'єр-міністр нам спочатку розповів про ті новели, які ми вже тут приймали. Ми створювали нові міністерства, агентства, з'єднували, роз'єднували, втрачали кошти. А які висновки? На жаль, їх немає. Хотілось би побачити взагалі ідею, які наслідки, якщо ця ідея, ну, не полетіла, якщо журналіст відомий, ну, не став він дуже відомим будівельником. А хто буде за це сплачувати? На жаль, поки що сплачуємо ми з вами. Ми – це суспільство, це територіальні громади. Шановні друзі, спочатку хотілось би від уряду побачити ідею цих змін, фундаментальну ідею цих змін, і механізми дієвого контролю. А потім вже приєднувати чи роз'єднувати відповідні міністерства. І ще одне запитання. А де ж все ж таки міністерство… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів підготуватись до голосування. Будь ласка, колеги, займіть свої місця. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини четвертої статті 114 Конституції України, статті 9 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 12279) про призначення Чернишова Олексія Михайловича на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.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

Ще раз. Ми попрацюємо над цим. Добре. Дякую. Будь ласка, з процедури – Олексій Гончаренко. Тільки з процедури, Олексій, будь ласка. З процедури, будь ласка. 120 міліметрів, що з пострілами 122 міліметри? І той скандал, про який вже сьогодні звучало в Раді, про те, як 23 мільярди гривень направляються якійсь прокладці, фірмі, в якій працює декілька людей, Я зрозумів. Я ставлю пропозицію Я ставлю пропозицію Олексія Гончаренка на голосування. Прошу народних депутатів голосувати. За-153 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. народні депутати, 29 листопада 2024 року до Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Альони Іванівни Шкрум про складення нею депутатських повноважень. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув зазначену заяву, з цього приводу у Верховній Раді України зареєстровано відповідний проект Постанови за реєстраційним номером 12270. Шановні народні депутати, ми домовлялись надати слово до 5 хвилин для виступу народній депутатці України Альоні Іванівні Шкрум та після цього прийняти рішення. Отже, слово надається народній депутатці України Альоні Іванівні Шкрум. Будь ласка. 14:07:44 ШКРУМ А.І. 10 років назад, друзі, на цій самій трибуні на Конституції я присягала на вірність українському народу. 10 років – це ціле довге життя. Але я обіцяю, що моя присяга українцям не завершиться зі складенням мого мандату. Шановні колеги, друзі, для мене була величезна честь, правда, працювати з вами в цьому залі разом. У нас прийнято дуже сильно критикувати Верховну Раду і парламент, але я ніколи не забуду наш перший день повномасштабної агресії, коли ми зібралися з вами в цьому залі і перший воєнний ранок. Ми тоді не знали, що буде відбуватися, ніхто цього не знав, після цього цих воєнних ранків було аж 1014, але саме перший нас вписав з вами в історію як той парламент, який зібрався в перші секунди повномасштабної агресії і війни, який прийняв рішення, які ніхто крім нас не міг прийняти: воєнний стан, оборона, армія, гроші на нашу безпеку. І ці рішення, я впевнена, завершаться і залишаться в історії, і історія це оцінить. Ви знаєте, тільки ми з вами знаємо, як страшно тоді було, що тут, не дай боже, не буде 226 і ми не зможемо це проголосувати, і як страшно було збиратися відверто під російськими ракетами і бомбами. Але всі ми, кожна фракція, вирішили не міняти залу засідань, не міняти місце і не покидати Києва. Мало кому в світі, парламентам під час війни, так пощастило. Британський парламент, наприклад, не міг збиратися 5 років у своїй залі, тому що 10 травня 1941 року перші ж бомби Люфтваффе, коли бомбили Лондон, впали на британський парламент і стеля зали засідань Вестмінстеру обвалилася, і депутати до 1950 року там більше не збиралися. А ми з вами знали, що це можливо кожної секунди і що наш скляний купол теж міг обвалитися, і теж могли загинути працівники Апарату, і ми. І я вважаю, що те рішення, яке ми тоді прийняли, до якого ніхто з українців не міг бути готовий, було єдиним вірним і історичним. Я ніколи не думала, що буду депутатом в часи війни, як і ви. Я ніколи не думала, що моя донька народиться в час війни і свій перший свій перший день, і свою першу ніч на цьому світі проведе в бомбосховищі в центрі Києва в пологовому будинку. І тоді я сказала своєрідну таку мантру: не дозволяти страху контролювати мої рішення і не дозволяти страху зупиняти мене робити те, що я маю, і те, що мушу, не давати російським бомбам зупиняти життя, наскільки це можливо, не давати втомі чи розпачу охоплювати нас, не давати викликам не відбутися, тому що ми їх боїмося. І так само, як хлопці і дівчата на фронті бояться, але йдуть і захищають нас, так само, я вважаю, маємо боятися, але робити свою справу ми всі, кожен на власному фронті. Найближчий рік буде надважким, ви це знаєте. Але я вірю, що він буде дуже визначальним для нашої країни і для нашої перемоги. І я би хотіла мати можливість, і рада, що ця можливість у мене є, працювати там, де я буду більш корисною, над допомогою Україні міжнародною, над відновленням наших міст та регіонів, над інвестиційними проектами, якщо дійсно це буде можливо. Я дуже дякую за цю можливість жити, дихати і працювати в парламенті, працювати з вами, ще й обирати іншу роботу, за це я дякую ЗСУ в першу чергу. Я також дуже-дуже дякую кожному з вас, окремо дякую моїй рідній фракції, Юлії Володимирівні, це були неймовірні 10 років, дуже складних, дуже цікавих. Дуже дякую пану Руслану, спікеру, за ваше терпіння, за натхнення, за приклад. Дякую пану Корнієнку та нашій делегації Міжпарламентського союзу. Ми зробили неймовірні речі на парламентській дипломатії. Ми працювали з тими країнами, з якими ніхто ніколи за всю незалежність України не працював, і це було круто. І дуже дякую Олені Кондратюк за допомогу, за готовність завжди підставити плече. Я щаслива людина, бо в цій залі я знайшла не лише колег, я знайшла багато друзів з різних фракцій, і це супер круто. І я впевнена, що ця дружба буде залишатися. (Оплески) Єдине... Друзі, Друзі, єдине, що мені відверто дуже жаль, мені дуже жаль, що зустрівши тут з вами найгірші моменти цієї війни, найстрашніші, я вже не зможу, мабуть, з вами в цьому залі разом відсвяткувати нашу велику перемогу. Але я впевнена і сподіваюсь, що я зможу наблизити цю перемогу за межами цього парламенту своєю роботою далі. Тому дякую вам. Разом і до перемоги.

Альона, дякуємо і вам за все, що ви зробили і неодмінно зробите для України. Шановні народні депутати, переходимо до прийняття рішення. Відповідно до пункту 1 частини другої та частини четвертої статті 81 Конституції України ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 12270) про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шкрум Альони Іванівни. Прошу народних депутатів голосувати.

За-307 Рішення прийнято. Конституційна більшість. Дякуємо, Альона. Шановні колеги, я перепрошую, був збій в "Раді", ви побачите, що за попередню пропозицію Олексія Гончаренка було 153, але "Рада" написала: рішення не прийнято. Це процедурне рішення, я перепрошую, "Рада" помилилася, пропозиція Олексія прийнята. Я перепрошую, тому в тій редакції, в якій ви озвучили. Ми не будемо повторювати і не будемо далі... Шановні колеги, переходимо до порядку денного. 10257 – це проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил (реєстраційний номер 10257). Враховуючи, що даний законопроект був поданий більше року тому, деякі положення даного закону втратили актуальність, тому потребують перегляду і доопрацювання. Окрім цього, за результатами робочої групи, яка була проведена за участю Міністерства фінансів, Митної державної служби, бізнесу та наукової спільноти, було прийнято рішення опрацювати до другого читання питання щодо можливості визначення розмірів штрафів, передбачених статтями 472, 482, 484, не від вартості товару, а від розміру несплачених митних платежів, опрацювати пропозицію бізнесу щодо врегулювання питання обов'язкового знищення товарів, конфіскованих за рішенням суду, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, а також узгодження між собою окремих позицій Митного кодексу України. Враховуючи вищевикладене, прошу Верховну Раду підтримати... прошу підтримати даний законопроект за основу з доопрацюванням до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату Саврасову Максиму Віталійовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Прошу передати слово Олексію Гончаренку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Гончаренко Олексій. Олексій Гончаренко. Одразу хочу попросити спікера виконати рішення, яке прийняв парламент процедурне, і негайно направити виклик у Верховну Раду міністра оборони Умєрова, щоби він прийшов і відповів на всі ті питання, які сьогодні є по роботі цього ключового для держави міністерства, робота в якому повністю провалена. І нагадую, що в парламенті лежить проект Постанови про звільнення Умєрова, який я, власне, подав, закликаю його не тримати десь під сукном, а розглядати. А зараз, друзі, ще не можу не сказати, тільки що завершився розгляд. От дивіться, Рада не працювала два тижні, те, як ми розійшлися, теж було не дуже, взяли відмінили засідання, "годину запитань до Уряду" відмінили. Потім навіть Президент обурювався, каже, як же так, не працюють ці депутати. Тож, сподіваюся, більше в нас такого не буде, що прикриваючись чи "орешником", чи ще якимось "бояришником", щоби ми собі не створювали такі канікули непередбачувані. І от ми нарешті зібралися, і, зібравшись, що ми обговорюємо? Створили Міністерство національної єдності. Ви не просто зараз проголосували за пана Чернишова як міністра, ви створили Міністерство національної єдності. Нащо? Хтось може пояснити мені, кому потрібне це міністерство, що воно буде робити? Ну це абсурд. Ну, спочатку вирішуєте питання кольорів на світлофорі. До речі, в мене питання, а що зелений колір, чим він провинився? Ну в мене є певні здогадки, але ж я не думав, що ви тепер зелене взагалі отак вичеркнете, просто викреслите з життя держави. Далі, тепер яке наступне? Колір бордюрів? Міністерство кольорів? Міністерство потужності? Міністерство незламності? Чого наступне ви будете створювати, яке міністерство? В чому сенс? Країна живе абсолютно іншим, а ви займаєтесь дурней. Будь ласка, слово надається Саврасову Максиму Віталійовичу, фракція "Європейська солідарність". А, я перепрошую. Шановна "Рада", будь ласка, прибирайте тих, хто виступав вже. Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Михайло Михайлович, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, президія, колеги, важливий законопроект. Він, справді, довго лежав в Раді, але в ньому є ті речі, за які не можна голосувати. Наприклад, законопроектом пропонуються різні штрафи, підвищені і одночасно зменшені по деяких статтях. Наступне. Передбачається цим законопроектом притягнення до адмінвідповідальності за порушення митних правил протягом 3 місяців після отримання судом або іншим органом матеріалів. Сьогодні є терміни давності, тобто притягнення до адмінвідповідальності за порушення митних правил може бути 3 місяці після складення адмінпротоколу про закриття або рішення справи суду, але не пізніше 2 років після скоєння цього правопорушення. Цими змінами, на жаль, створюються умови, що притягнення до відповідальності за порушення митних правил може бути в будь-який період: через 5 років після скоєння, через 10. Просто хтось отримає ці матеріали. Неправильна річ, і цього не можна голосувати. Хоча в цьому законопроекті є позитивні що стосується звільнення від адмінвідповідальності тих, які ввезли автомобілі і передали їх для ЗСУ, правоохоронних органів, органів місцевої військової адміністрації тощо. Справді, це потрібно робити, але ті норми, про які я назвав, вони є ризиковані, їх не можна голосувати. Якщо до другого читання нам вдасться правками його вдосконалити, то фракція "Батьківщина" підтримає. Поки що в першому читанні ми голосувати за такий правовий нігілізм не можемо. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання, переходимо до прийняття рішень. Будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету та з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил (реєстраційний номер 10257). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-265 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступний законопроект 12232 – це проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобов'язаннями. Я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-265 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію визначити законопроект невідкладним та скоротити строк внесення альтернативних законопроектів до початку розгляду питання. Прошу народних депутатів голосувати. За-263 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-236 Рішення прийнято. Шановні колеги, будь ласка: два – за, два – проти. Так? Запишіться, фракції і групи: два – за, два – проти. Шановні колеги, потім голосуємо за закон, дуже важливий закон. Будь ласка, фракції і групи, запишіться, хто хоче висловитися.

доброго дня. Ви знаєте, що минулого пленарного тижня ми ухвалили Державний бюджет на 2025 рік, і ви знаєте, що відповідно до цього бюджету потреба у міжнародному фінансуванні на 2025 рік складає 38,4 мільярда доларів це більше ніж 1,7 трильйона гривень. І якщо практично всі військові видатки ми покриваємо власними ресурсами: податками, митними зборами, то в фінансуванні гуманітарних і соціальних потреб ми цілковито покладаємось на міжнародних партнерів. Країни "Великої сімки" і Євросоюз ухвалили рішення про надання Україні 50 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Для того, щоб отримати ці кошти, ми маємо створити нове поняття в українському бюджетному законодавстві, а саме умовні боргові зобов'язання. Це означає, що Україна не повертатиме ці 50 мільярдів доларів до того часу і якщо не отримає репарації від Росії після завершення війни. Ці гроші також не будуть обліковуватися як державний борг України, що дуже важливо в умовах, коли в цьому році держборг вже очікувано перевищить 100 Без внесення змін до Бюджетного кодексу під номером 12232 міністр фінансів просто не матиме права підписати угоди про отримання цих 50 мільярдів доларів, що матиме, без без перебільшення, катастрофічні наслідки для виконання бюджету в наступному році. Тому я прошу вас, колеги, проголосувати цей проект за основу і в цілому. Друзі, приймаємо, розглядаємо важливий законопроект для того, щоб в Україну надійшла підтримка. Безумовно, це важливо, безумовно, це потрібно. Але дуже хочеться поговорити, а що далі відбувається з цією підтримкою, куди вона іде. Бо сьогодні, коли ця підтримка іде на національний телемарафон, на кешбеки чи на іншу якусь дурню, то чи це є той напрямок, куди вона має іти? Поки у нас тут була перерва в засіданнях Ради, Президент підписав ганебний Закон про підвищення податків, підписав. І коли однією рукою типу роздається комусь тисяча, то іншою рукою забирається набагато більше, бо тисяча дається один раз, а податки забираються кожен місяць. І підняти військовий збір – це означає, що з кожної людини в середньому в Україні ця зайва тисяча буде братися щомісячно, з лікаря, з вчителя, вашу зарплату зменшили, енергетиків і інших, які нас сьогодні рятують. Ваші зарплати зменшили, у вашу кишеню залізли. А далі однією рукою говорять а ми вам тищонку тут раздадим. Коли навіть приймаються важливі рішення, нарешті почули виступи, що не можна дітей ігнорувати, що 860 гривень на дитину до трьох років на місяць – це ганьба. Нарешті хоч якесь прийняли рішення для дітей, виділити 6,5 тисяч гривень зимової підтримки правильне рішення. Але дали тільки кому? Тільки ВПО, які отримують допомогу. А інші ВПО, вони що, багачі, не потребують?

Шановний головуючий, шановні колеги, ми розуміємо концепт щодо умовних боргових зобов'язань і чому ми до нього прийшли. Але ніхто не сказав про взагалі, чому в нас відбувається і боргова криза, і бюджетна криза. Ви ж подивіться дані цього року. У нас міжнародні надходження від наших партнерів у бюджет України становили 27 мільярдів доларів, в минулому були 42. Ми суттєво в цьому році вже недоотримали. Це означає, що наша дипломатія програла під час бюджету, голосування бюджету у Сполучених Штатах і Європейському Союзі. Тому ми маємо такий суттєвий відкат у прямому фінансуванні у прямому фінансуванні державного бюджету України. Наступний момент. У нас проблема взагалі пов'язана з боргами вона ж не вирішувалася з 2019 року. Я постійно про це наголошував. Приходили, було 82 мільярди доларів держборг, зараз 155. Ми вдвічі збільшили. А віддавати хто буде? Обслуговування постійно зростає. Обсяги виплат також. Постійно відсоток у державному бюджеті збільшується. Тому, коли ми голосуємо будь-які бюджетні речі, в тому числі і Бюджетний кодекс, що стосується боргового спрямування, ми постійно маємо зважати на той факт, що будь-які борги будуть віддавати, якщо не ми, не це скликання, наступне і так далі, аж до 2050 року будуть здійснюватися ці виплати. Тому ви про це зважайте. І наступний момент. В цьому році уже планується чи прогнозується цифра у 100,5 відношення державного боргу. Такого не було ніколи в історії України. На мій погляд, якщо ми в подальшому не плануємо збільшувати запозичення і не враховувати його як держборг, ви маєте суттєво зменшити: а) саму цю цифру, а б) і також виплати за цими кредитами в рамках погашення. Тобто бюджет має витрачати свої кошти не на обслуговування займів попередніх, а в оборонний бюджет. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Кабаченко. Після нього ще Батенко і голосуємо.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Цей законопроект, який ми зараз розглядаємо, з першого погляду виглядає технічним. Але насправді це надзвичайно важливий законопроект, який відкриває можливість для України отримати додатковий ресурс для державного бюджету. Це 50 мільярдів доларів, які нам надають країни Європейського Союзу, Сполучені Штати, Канада і Японія у вигляді кредиту. Але погашатися цей кредит буде особливим для Україні інструментом – з відсотків від заморожених російських активів. Ми розуміємо, що це перший крок до того, щоб заморожені російські гроші почали працювати на відбудову України. Це, по суті, перший елемент репарації, який муситиме окупант Російська Федерація заплатити за все це зло, яке вона принесла в Україну, і за всі ті злочини, які зроблені на нашій території, і відносно українських громадян. Тому фракція "Батьківщина" буде голосувати за цей законопроект. Але я хотів би звернути увагу Міністерство фінансів на дві речі. Перше. Нам потрібно добиватися, щоб не відсотки від російських активів працювали на те, щоб відновлювати Україну. Ми маємо працювати на те, щоб російські активи які заморожені, були перераховані в державний бюджет України і були витрачені на те, щоб Росія відчула справжні і реальні санкції і репарацію, яку вона мусить зробити за ті злочини, які вчинені щодо нашої держави. І, крім того, ми вважаємо, що саме Міністерство фінансів і надалі мусить виконувати обов'язки агентства з питань боргових зобов'язань, тому що саме Міністерство фінансів і міністр фінансів є переговорником по всіх питаннях з Міжнародним валютним фондом і з іншими країнами, нашими донорами, по тих питаннях і можливостях, які будуть наповнювати державних бюджет України. Ми голосуємо за цей… Дякую. Будь ласка, Батенко Тарас Іванович. Після цього Цабаль Володимир Володимирович, і голосуємо. Прошу запрошувати депутатів вже до своїх робочих місць. Будь ласка, Тарас Іванович. Колеги, як правильно було сказано, це не про технічний законопроект. Це один з важливих законопроектів, який дозволяє виконати державний борг наступному році і залучити величезні кошти від "Великої сімки", де-факто позичку від "Великої сімки", яку ми не будемо зобов'язані виплачувати до тих пір, поки Росія нам не виплатить репарації. Кредити будуть погашатися за рахунок російських активів. Тому це велика титанічна робота, яку Міністерство фінансів провело з нашими міжнародними партнерами, з ЄС і "Великою сімкою". Але попереду найголовніше. Пане міністре, пане заступнику міністра, попереду те, що сказали мої до того колеги, наскільки реально отримати самі активи Російської Федерації, а не лише відсотки від них. Тому все залежить від політичної волі. Парламент демонструє політичну волю. Сподіваємося, що інші органи виконавчої влади так само. Працюйте з міжнародними структурами, "Великою сімкою" і витягуйте міжнародні активи

додаткових коштів на наступний рік. На жаль, ми тільки 15 мільярдів маємо – це МВФ і це Ukraine Цей законопроект про те, щоб дозволити Міністерству фінансів заключати договори з нашими партнерами щодо одержання решти суми, тобто справа йде про 22 мільярди на наступний рік, щоб ці гроші могли фінансувати наш бюджет. Звідки ці гроші будуть братися, вже було сказано. Тому, колеги, тут немає ніякої політики, я всіх закликаю підтримати цей законопроект, голосувати – за. Дякую. Шановні колеги, думав вже все, а, ні, Бакунець, "Довіра". Будь ласка, Павло. Безперечно. Будь ласка, позиція вашої групи. Шановний пане Голово, шановні представники профільного міністерства, шановний пане заступнику міністра. Звичайно, що оскільки бюджет вже проголосований і в ньому закладено кошти від наших міжнародних партнерів, то ми повинні і мусимо сьогодні в двох читаннях дати можливість профільному Міністерству фінансів укладати правочини з тою чи іншою державою, яка дає нам кошти, прямі вливання до бюджету, які будуть покриті за рахунок процентів від заморожених російських активів по світу. Це важливо. Ми дякуємо сьогодні нашим міжнародним партнерам і закликаємо міжнародну спільноту і в подальшому підтримувати і наш бюджет, і наш оборонно-промисловий комплекс, бо, звичайно, що розуміємо самі: сам в полі не воїн. Тому ми дякуємо і закликаємо міжнародну спільноту і надалі допомагати українському народу, найвідважнішим українським захисникам здобувати перемогу, стримуючи агресію ворога тут, на нашій території. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобов'язаннями (реєстраційний номер 12232). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-285 Рішення прийнято. Шановні колеги, на Погоджувальній раді ми домовилися за основу і в цілому проголосувати. Нема заперечень? Тоді, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобов'язаннями (реєстраційний номер 12232). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-271 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Олександр Сергійович.

За-248 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, наступний законопроект 12206. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо діяльності Вищого суду з публічно-правових спорів, а також альтернативний до нього 12206-1, 12206-2. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії зазначені вище законопроекти. Прошу народних депутатів голосувати. За-248 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути ці законопроекти за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати.

За-243 Рішення прийнято. Шановні колеги, два – за, два – проти. Будь ласка, я прошу фракції і групи записатися: два – за, два – проти. Слово надається від фракції "Слуга народу" Лис Олені Георгіївні, будь ласка. Передайте, будь ласка, слово Маслову Денису. ГОЛОВУЮЧИЙ. Денис Вячеславович Маслов, будь ласка. Денис Вячеславович, з трибуни, будь ласка. Дорогі шановні колеги народні депутати, шановна президія, як ви знаєте, Україною, представниками України, було підписано Меморандум з Міжнародним валютним фондом і створення саме цього суду з розгляду публічних спорів є одним із узгоджених позицій у відповідному меморандумі. Представлений вашій увазі законопроект рекомендований комітетом для голосування в першому читанні, враховує і те, що у процедурах добору відповідних суддів мають приймати участь представники міжнародних організацій і відповідно представники нашої судової гілки влади. Сподіваюсь, що створивши цей суд, ми зможемо не тільки виконати вимоги меморандуму з Міжнародним валютним фондом, а і заснувати в Україні після того, як Президент це ініціює, заснувати в Україні новий суд, який буде стояти на сторожі інтересів нашого українського народу. Дякую. Прошу підтримати. Ми будемо підтримувати, фракція "Слуга народу".

Ні для кого не секрет, наскільки хвора наша судова система. Мало того, всі спроби якось полікувати її від глибоко проникненої в неї корупції, від залежності від чинної влади, вони поки що не досягли якихось серйозних результатів. Якщо ми це визнаємо, тоді це буде діагноз, тоді вже легше буде лікувати. Я одного не розумію, ми готові просити наших західних партнерів про допомогу нам в обороні країни для того, щоб відбитися від ворога ззовні. Ми готові просити наших західних партнерів пережити складні часи, які спричинила війна. Але чому ми не готові довірити нашим західним партнерам допомогти боротися нам із корупцією всередині судів і суддівської системи, всередині правової системи? Чому там в одному ми їм довіряємо, а в іншому не довіряємо? Я говорю про те, що Експертна рада по відбору кандидатів в новий Вищий адміністративний суд чи, як його зараз називають, суд з публічно-правових спорів, чому ми не можемо довірити більшість голосів нашим партнерам, коли вже ми показали, що, власне, всередині судової системи існує кругова порука, корупція і власний вибір він закінчується тим, що кругова порука продовжує домінувати. Я цього не розумію. Тому давайте подумаємо, а, може, якщо ми хочемо реальні зміни, а не просто потриндіти, то тоді треба нам допомога, і якщо ми визнаємо собі як цей діагноз, тоді лікувати буде легше. В такому варіанті ми цей закон голосувати не збираємося і закликаємо вас так само його не підтримувати.

подібного закону є в переліку наших міжнародних зобов'язань. Але, тим не менш, у нас є певні застереження і зауваження щодо запропонованого проекту закону, про що, власне, йде мова. По-перше, всім нам дуже добре відомо, що відповідно до положень Конституції України, Основного Закону нашого, саме Президент України за попередньою консультацією з Вищою радою правосуддя вносить законопроект про створення або ліквідацію того чи іншого суду. По-друге, всім так само відомо, хто спостерігає за судовою реформою, що у нас були переформатовані, реформовані, ну, кому як краще це охарактеризувати, такі органи суддівського врядування, як Вища рада правосуддя і Вища кваліфкомісія суддів. Склад цих органів був обраний міжнародними експертами з переважним правом голосу, і нам це неконституційне положення подавали як таке, що начебто повинно сприяти доброчесності складу цих органів. Таким чином ми презюмуємо, що у нас реформі доброчесні Вища рада правосуддя та Вища кваліфкомісія суддів. А тому постає логічне питання, навіщо ми знову створюємо якусь дорадчу раду з міжнародних експертів з переважним правом голосу для того, щоб вони відбирали суддів Вищого адміністративного суду. У нас аналогічна рада створена для суддів Вищого антикорупційного суду, потім дорадча рада створена для суддів Конституційного Суду. Ну, насправді немає нічого більш постійного, чим тимчасове. Одноразовий захід у нас вже став якимось постійним. кадровий резерв треба, міжнародних експертів, створювати з огляду на нашу державну політику в цій сфері. Тому з цих міркувань ми не будемо підтримувати цей законопроект за основу. Дякую. Будь ласка, завершальне, Крулько. Я так розумію, передає Сергію Володимировичу Власенку. І буде ще від "Голосу", так, Юрчишин. Власенко, Юрчишин і голосуємо, шановні колеги. Дякую, шановний пане Голово. Рівно 20 років назад, 3 грудня 2004 року Верховний Суд України, як сказав професор Козюбра, блискавично яскраво розв'язав політичну кризу юридичним шляхом, прийнявши відповідне рішення, користуючись принципом верховенства права. Сьогодні ж, паплюжачи і руйнуючи принцип верховенства права, нам пропонують законопроект про Вищій адміністративний суд. У мене перше просте питання: вищій по відношенню до кого? Та це ніякий не вищій суд. Що ви зробили? Ви взяли систему адміністративних судів, яка існує за одними принципами, робите спробу впхати туди суб'єкт, який працює по абсолютно інших принципах. А через рік ви будете дивуватися чого воно у вас не працює. До речі, тут один із колег задавав, ну, як він думає, риторичне питання: чого це ми не повинні покладатися на поради іноземців в питанні формування судової системи? То я цим колегам хочу сказати і нагадати таке слово як "суверенітет". Якщо ви з 2014 року не знаєте що таке державний суверенітет і здаєте ці всі речі іноземцям – продовжуйте це робити і далі. Але я ще раз підкреслюю, колеги, зараз, на жаль, формується абсолютно неправильна система. Цей суд не є ніяким вищим, він не може функціонувати в такому вигляді, в якому він є. Ми не можемо передавати судову систему на відкуп іноземцям. На жаль, історія з ВАКС нам показує, що це непрацююча історія, це непрацююча система. І, до речі, коли мені говорять, що українці не можуть сформувати раду доброчесності, я завжди задаю питання: тобто українці можуть гинути за європейські цінності, а формувати незалежну судову систему вони не можуть? Українці не меншоварті, українці – це велика нація, яка здатна сама реформувати свою судову систему. Дякую. Я.Р. Дякую, шановні колеги. Насправді Ukraine Facility – це не причина робити неякісно. І якщо зараз аналізувати подані законопроекти, то, як це не дивно, але мушу визнати, що проект, який подав уряд, більш готовий до того, щоб бути прийнятим і стати основою для першого читання, ніж той, який запропонований комітетом. Тому, власне, закликаємо підтримати не альтернативний "тире 2", а альтернативний "тире 1", який уряд напрацьовував разом з нашими партнерами, партнерами, який легше підготувати до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця незалежно від складності питань, які вони зараз вирішують. Будь ласка, займіть свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо діяльності Вищого адміністративного суду (реєстраційний номер 12206-2). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-215 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію відправити цей законопроект на повторне перше читання. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-221 Рішення не прийнято. Шановні колеги, в мене пропозиція відправити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Давайте повернемо, хай доопрацюють. Будь ласка, шановні колеги, давайте зберемося. І я ставлю пропозицію відправити законопроект 12206-2 на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи.

За-224 Рішення не прийнято. Друзі, в нас ще є два законопроекти, по яких ми теж пройдемо всю процедуру тоді. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект 12206 – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо діяльності Вищого суду з публічно-правових спорів, спорів, автор Мотовиловець. Прошу голосувати. За-207 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію відправити на повторне перше читання законопроект 12206. Прошу народних депутатів голосувати.

За-214 У нас є ще одна опція: відправити цей законопроект суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Будь ласка, прошу голосувати. За-216 Рішення не прийнято. У нас залишається ще урядовий законопроект 12206-1. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти цей законопроект за основу. Будь ласка, прошу народних депутатів голосувати. 12206-1. За-215 Рішення не прийнято. Я ставлю пропозицію законопроект 12206-1 відправити на повторне перше читання. Прошу народних депутатів голосувати.

За-220 Рішення не прийнято. І завершальне сьогодні по цьому законопроекту. Я ставлю пропозицію направити законопроект 12206-1 суб'єкту законодавчої ініціативи, а саме уряду, на доопрацювання. Колеги, прошу голосувати.

За-211 Рішення не прийнято. Шановні колеги, законопроекти вважаються відхиленими відповідно до Регламенту Верховної Ради України. Дякую. Рухаємося далі. Наступний законопроект 12044 – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За-237 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати.

За-223 Рішення прийнято. Шановні колеги, два – за, два – проти? Прошу, будь ласка: два – за, два – проти. Запишіться фракції і групи.

Дякую. Я тут. Шановні колеги, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 25 жовтня 24-го року розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні і рекомендував Верховній Раді вказаний законопроект включити до порядку денного, а за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та доручити комітету доопрацювати проект відповідно до 116 статті Регламенту Верховної Ради України з урахуванням пропозицій, висловлених у висновку комітету, пропозицій, зауважень у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. Я вам хочу сказати, що для нас, народних депутатів, це надзвичайно важливий законопроект, тому що він охоплює послугами тих людей, які зараз проживають на прифронтових територіях, на прикордонних територіях, на деокупованих територіях, і він дозволяє людям отримувати фінансові послуги у повній мірі, отримувати кредити, класти депозит, виконувати інші фінансові задачі, які перед ними стоять. Це дозволить людям... наблизити до людей фінансові послуги і їхній ринок, це дозволить розвивати бізнес, тому що кредити також будуть в урізаному способі, але також будуть надаватися людям. Люди неодноразово зверталися за необхідністю отримати такі види послуг на тих територіях останньої милі, де вони проживають. Зараз такі послуги для них відсутні, закриваються банкомати, закриваються відділення банків. Нам важливо зберегти життя і бізнес, і фінансові послуги на тих територіях, де зараз надзвичайно складно жити. Навіть по тим проєктам, які зараз реалізовує уряд, також важливо доступ до них отримувати. І банки фінансової інклюзії і їхні агенти дозволять людям отримувати всі види фінансових послуг, як від бізнесу, так і від держави. Пропоную вам підтримати цей законопроект у першому читанні, доопрацювати його...

Дякую, пане Олександре. Прошу передати слово Степану Івановичу Кубіву. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Степан Іванович Кубів.

Дана філософія законопроекту розглядалася ще майже сім років тому, де ми хотіли в той час показати філософію створення додаткових можливостей і інструментів для окупованих територій, які були в той час. Проект пропонує внести зміни до законів України про "Національний банк України", про банківську та діяльність фінансових установ з метою створення банків фінансової інклюзії. І діяльність та буде направлена на забезпечення доступу максимально корисних послуг для населення, яке є й так сьогодні в непростих умовах. Іншими словами ми говоримо про фінансові платіжні і супровідні послуги на ринках фінансових послуг, і платіжний ринок, який передбачає можливість отримання особами якісних послуг, доступних у швидкості і надійності. Разом з тим потрібно сказати, що ГНЕУ і експерти пропонують між першим і другим читанням провести деякі зміни, щоб він був простіший і доступніший в наданні послуг. Перше і ключове питання до законопроекту – це формувати окремий законодавчий акт без аналізу документів, які в Мінфіні, Мінекономіки, Національному банку, не потрібно. А якщо потрібно, то потрібно назвати причину. Ми будемо підтримувати даний законопроект в першому читанні. Дякую.

Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ми підтримуємо всі моменти інклюзивності, особливо ті, які направлені на вирішення проблем в тому числі мешканців прифронтової території. Але давайте згадаємо про внутрішньо переміщених осіб, які вимушені були покинути власні домівки через агресію Росії. Переселенці у нас виникли не вчора і не сьогодні, а майже 11 років тому. Станом на сьогоднішній день люди вимушені повертатися у власні домівки. Люди вимушені повертатися в окупацію. Чому? Не тому що наші громадяни зрадники, а тому що вони не мають можливості вижити тут, оскільки ціни на оренду житла захмарні, оплата комунальних послуг далеко не по кишені всім. А ще треба купити ліки, продукти, вдягнути діточок. Якщо у вас є власне житло, ви хоч і небагаті, але зможете прожити. А якщо ви втратили все, як людям жити? У проекті держбюджету на наступний рік у нас непередбачено підвищення соціальних виплат, коштів на будівництво житла. Тому прошу звернути максимальну увагу на проблеми переселенців. Це наші люди, наші громадяни. Вони мають право щасливо жити у нашій державі. Дякую.

Шановні колеги, питання фінансової інклюзії треба вирішувати. І, дійсно, вже більш ніж сім років це питання обговорюється. Але я хочу звернути увагу на іншу проблему. Цим законопроектом, хоча хорошим законопроектом і правильним, ми ще збільшимо долю фінансового сектору в державній власності. І хоча законопроект правильний, але проблема долі фінансового сектору в державній власності, а це 75 відсотків, не вирішується. І нам вже потрібно починати думати, як ми будемо рухатися до того, щоб держава зменшувала свою роль у фінансовому секторі. Тому що як результат ми бачимо, що в нас немає кредитування, а кредитування – це розвиток бізнесу, а розвиток бізнесу – це економіка.

Ні. Переходимо до голосування? Шановні колеги, переходимо до голосування. Займіть свої місця, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 законопроект з реєстраційним номером 12044: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Прошу голосувати. За-221 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію направити на повторне перше читання законопроект з реєстраційним номером 12044: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Прошу голосувати.

За-222 Рішення не прийнято. повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання законопроект за реєстраційним номером 12044: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Прошу голосувати.

За-217 Рішення не прийнято. Законопроект вважається таким, що відхилений. Далі рухаємося. Законопроект за реєстраційним номером 12076: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії.

За-230 Рішення прийнято. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. За-205 Рішення прийнято. Для доповіді від авторів запрошується заступниця міністра оборони України Катерина Леонідівна Черногоренко. Будь ласка, 2 хвилини. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, сьогодні я представляю на ваш розгляд важливий законопроект, який відповідає на виклики сучасності, – проект про спрощення взяття на облік наших юнаків 17-25, в тому числі за кордоном. Це зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", якими пропонується спростити процедури, пов'язані з первинною постановкою громадян чоловічої статі на військовий облік призовників, удосконалити деякі інші питання з організації та ведення цього обліку. Що критичного ми змінюємо цим законопроектом? Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Ми дозволяємо нашим громадянам вперше стати на облік за допомогою засобів електронної ідентифікації через електронний кабінет військовозобов'язаних призовників, резервістів. Ви знаєте його всі за назвою "Резерв+". Ми живемо в умовах, коли наша держава повинна бути готовою швидко мобілізовувати свої ресурси для захисту суверенітету та безпеки. Цей законопроект дозволить: громадяни зможуть подавати всі свої дані взяття на облік без відвідування ТЦК та СП. Це буде прозоро і ефективно, тому що дані будуть оброблятися автоматично через обміни з реєстрами та передаватися до Міністерства оборони у захищеній формі. Кожен громадянин отримає підтвердження про взяття на облік, а у разі необхідності інструкцій щодо подальших дій. Ми цим законопроектом вдосконалюємо механізм взаємодії з громадянами України, які тимчасово в тому числі перебувають за кордоном. Ми дамо можливість державі отримати без зайвої бюрократії додаткові дані наших військовозобов'язаних, а нашим громадянам виконати свій обов'язок перед країною без зайвих черг і перешкод. Сьогодні нам дуже важливо модернізувати всі системи, які стосуються обороноздатності нашої країни. Цей законопроект є кроком до побудови сучасної цифрової армії, яка відповідає стандартам ХХІ століття. Я впевнена, що це рішення підтримає більшість із вас, і дуже покладаюся… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні колеги, шановна президія, відповідно до доручення Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 28 листопада 2024 року розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки (реєстраційний номер 12076 від 27 вересня 2024 року), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет рекомендує Верховній Раді України включити проект Закону реєстраційний номер 12076 до порядку денного дванадцятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу, доручивши комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Дякую. Прошу підтримати.

він дає можливість нам надати право призовникам, а я вам хочу нагадати, що це категорія громадян України віком від 17 до 25 років, на військовий облік без прив'язки до дільниці та без проходження медичного огляду. Саме це є зараз, скажімо, таким дуже важким аргументом для багатьох родин, які після широкомасштабного вторгнення разом з дітьми, які на той час ще навіть не набули призовного віку, виїхали в тому числі за кордон, громадяни після затвердження відповідного Міністерства єдності і повернення цих громадян до держави не ставали правопорушниками через неврегулювання цього питання в нашому законодавстві саме пропонується ця ініціатива. Але, разом з тим, я хочу наголосити, що "Європейська солідарність", підтримуючи цей законопроект у першому читанні, підкреслюю, що він потребує дуже ретельного доопрацювання до другого читання, під час обговорення на Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки було досягнена домовленість з Міністерством оборони про те, що притягнення до відповідальності, тобто зміни до КУпАП ми вносимо в окремий закон і не залишаємо у змісті цього законопроекту. Також потребує врегулювання наявність корупційних ризиків щодо розширення повноважень районних ТЦК, які можуть на власний розсуд визначати підстави для того, щоб призовник не проходив медичний огляд. Тому пропонуємо підтримати цей законопроект у першому читанні, його ретельно Комітет нацбезпеки і оборони та розвідки доопрацює разом з вами до другого читання і він буде готовий до підписання. Дякую.

Надати можливість призовникам, і хочу акцентувати увагу для того, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, за чинним Законом "Про військовий обов'язок і війську службу" призовники і так на сьогоднішній день по досягненню 17-річного віку в рік, коли їм виповнюється 17 років, зобов'язані стати на військовий облік призовників. Цим законопроектом пропонується спростити механізм взяття таких призовників на військовий облік, залучивши до цієї процедури єдиний електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, як і було зазначено, який має назву "Резвер+". Тобто ми надаємо можливість громадянам України, яким виповнюється 17 років, дистанційно через електронні комунікації, підтвердивши, ідентифікувавши свою особистість, виконати ті дії, які дозволять їм стати на військовий облік. Крім цього, цим законопроектом пропонується удосконалити питання проходження медичного огляду тими військовозобов'язаними громадянами України… вірніше, які потім стануть військовозобов'язаними, які проходять базову військову службу. Ці питання також на сьогоднішній день не врегульовані належним чином. І пропонується, що навіть жінки, за їхньою згодою, можуть пройти медичну комісію і стати військовозобов'язаними після проходження базової військової служби. На засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки було зазначено, що в цьому законопроекті є низка до цього законопроекту є низка застережень, які було висловлено Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради України. Комітет разом з Міністерством оборони України погодився до другого читання доопрацювати цей законопроект для того, щоби не було ніяких застережень і зауважень. Я думаю, що ми повинні підтримати цей законопроект і спростити призовникам, в тому числі тим, які проживають за межами України, можливість стати на військовий облік дистанційно через "Резерв+".

Соломія Бобровська, фракція "Голос". Шановні колеги, ви знаєте, я би хотіла, щоби ви запитали... зробили експеримент, запитали своїх дітей або в своїх друзів: скільки залишилося хлопців в 11-му класі на навчанні в школі? І побачите катастрофічну ситуацію. Мені шкода, що наразі МОН і держава, в принципі, про це не говорить і не артикулює, але ми бачимо масовий відтік чоловічого населення, починаючи з 16 років. Один із страхів – це те, що люди прийдуть, чоловіки, хлопці прийдуть з досягненням вісімнадцятирічного віку на дільницю в ТЦК, стануть на облік. І далі це мало того, що унеможливлює їхній виїзд за кордон 18-25, вони стають на військовий облік, але, можливо, завтра заберуть їх на війну. не зможете доказати, що 18-25 сьогодні в нас не підлягають призову наразі поки що, так. Це один насправді з наших демографічних викликів, на які, я впевнена, ніхто з вас і з нас не має відповіді. Я вітаю насправді цю ініціативу. Вона запізніла, задавніла, це елементарні речі, які мали би бути вже зреаговані з моменту, до речі, навіть запуску "Резерв+" або навіть з початку повномасштабної війни, коли всі більш-менш розібралися і зрозуміли, що не так з обліком. І чому ми постійно робимо проблеми певним категоріям осіб, а потім їх героїчно вирішуємо на третій рік війни? Але це все провали наші, які ми маємо доопрацьовувати і швидко виправляти. Тому мені видається, що насправді треба було б голосувати і перше, і друге читання і просто пропускати цю категорію для голосування. Дякую Катерині за напрацювання цієї правки в законопроекті. Будь ласка, Тимошенко Юлія Володимирівна, фракція "Батьківщина". Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка. І, шановні колеги, після цього будемо голосувати. Прошу запросити депутатів приготуватися до голосування. Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк. 15:19:11 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цибалюк, "Батьківщина". Ми дякуємо Міністерству оборони, що вони все-таки, нарешті, підготували ті законодавчі ініціативи, які продиктував сам час. Це потрібно удосконалити систему постановки на військовий облік. Справді, сьогодні за цим законопроектом дається право 17-літнім юнакам дистанційно, шляхом відкриття електронного кабінету стати на військовий облік без першопочаткового проходження медичної комісії. Це правильна річ, це дасть можливість тим, хто навчається за кордоном, громадянам України, теж стати на військовий облік. Через те, справді, дуже важлива законодавча ініціатива, яку потрібно підтримати. Є ряд речей, які слід удосконалити до другого читання. Наприклад, є дискусійна норма щодо скасування обов'язку органів місцевої влади, керівників підприємств і установ повідомляти про саме саме військовозобов'язаних, які працюють або навчаються. Давайте визначимо, чи це правильно і чи Міністерство оборони реально погоджується з таким підходом, і який вони бачать альтернативний шлях обліку військовозобов'язаних, які все-таки працюють або навчаються. Наступне. Суми штрафів для тих юнаків, яким 18 років, більшості студентів, і тим, яким після 25-ти. Можливо, слід зробити що таке для студента, який навчається і не має інших, ніж стипендія, шляхів і методів доходу; і тих, які вже справді працюють. Ми голосуємо як фракція "Батьківщина" за в першому читанні, до другого будемо удосконалювати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до прийняття рішень. Шановні колеги, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки (реєстраційний номер законопроекту 12076). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-249 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Шановні друзі, наступний законопроект 11411. Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо права на податкову соціальну пільгу у разі позбавлення державних нагород України. Ми попередньо домовилися таку процедуру розгляду цього законопроекту, це друге читання. Замість поправок 2 хвилини спочатку, так, Разумков, потім 3 хвилини – Крулько, потім ще 5 хвилин – Разумков і голосуємо. Будь ласка, Дмитро Олександрович, 2 хвилини, з місця.

пройде базову загальновійськову підготовку, після цього вона автоматично стає на військовий облік і після цього, навіть якщо вона не медик, вона може бути мобілізована згідно діючого законодавства, згідно діючого законодавства. І ви тільки що за це дружно всім залом проголосувати. Я дуже сподіваюся, що до другого читання вам вистачить совісті це прибрати. Так само, як і обіцяли, що не буде мобілізації з 18 до 25 років, вона сьогодні є, вона є по обмежено придатним. Ви зробили фактично те саме, але вже по жінках. Завтра, коли у вас жінки з дітьми будуть виїжджати за межі держави після того як ви натворили нові міністерства це буде ваша відповідальність персонально кожного, хто натиснув сьогодні зелену за це. Коли вони, не чекаючи вашого другого читання, прийняття закону і його підписання, знаючи, що цій владі вірити не можна, виїдуть за межі нашої держави – це буде ваша відповідальність. Коли вони не повернуться в Україну – це буде ваша відповідальність. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Ви свого часу розповідали, що не буде мобілізації 18 років, вона сьогодні йде, навіть прийняли закон відповідний, Президент його не підписує, порушуючи Конституцію і закони. Ви обіцяли, що ви приберете ті норми, які ви ж і наробили в Законі про мобілізацію, але ви цього не робите. Ви ще зараз почали розповідати, що будете зменшувати мобілізаційний вік до 18 років. Вам потім не міністерство треба буде створювати, а робити якісь заградотряды на кордоні, тому що вас там повиносять, повиносять і за межі нашої держави, і з вами все рівно. Питання в тому, що поїдуть українці, поїдуть з нашої держави. Я розумію, що вам плювати на неї, але не плювати простим людям в нашій країні. Дякую. Єдине хотілось би, щоб по поправках ще щось почути. Добре. Далі Крулько, але мені сказали, що Крулько відмовляється від своїх трьох хвилин. Будь ласка, Дмитро Олександрович, ще п'ять хвилин. І після цього голосуємо, шановні колеги.

Дивіться, я не буду йти по правках, як просили колеги, а я хочу про інакше сказати. Сьогодні Верховна Рада зробила Мін'єд… не зробила, створила, ви створили Міністерство національної єдності, ще одне міністерство, коли розповідаєте, що у людей немає грошей, немає грошей і ви піднімаєте податки, піднімаєте податки заднім числом і через заднє місце, вибачте, тому що те, що ви робите, ви знищуєте абсолютно економіку знищуєте все те, що працювало на користь країни на початку повномасштабного вторгнення, кожний маленький, середній і великий бізнес. У нас Президент став замість гаранта Конституції головним порушником Конституції, тому що він підписав податки заднім числом з 1 жовтня. Ви ж так всі тут розповідали, в залі Верховної Ради, що так не вистачає грошей, так не вистачає грошей на армію, так не вистачає грошей на соціальні виплати, на все вам не вистачало, а в першу чергу на армію, тому ви підняли податки для кожного українця, для кожного. І що далі відбулося? Півтора місяця Президент не підписує цей закон, 45 діб. А з яких рахунків тоді платили? А це приймалося під армію чи це приймалося під історію "Вовиної тисячі", яку сьогодні підігнали під кожне вечірнє звернення нашого з вами Президента, кожне, він звітує, скільки ж мільйонів виплатили. Так це ж не мільйони, це якщо Президент зі своїх заплатив, добре, було б класно, а давайте перерахуємо, скільки ж це в грошах. Оця тисяча Зеленського – це при середній зарплаті по країні в 22,5 тисячі трохи більше аніж за півтора місяця ви її заберете назад. Якщо ми говоримо з вами про медика, ви ці гроші заберете за місяць, не за три місяці зими, не за п'ять місяців, як варто рахувати, починаючи з жовтня до березня, а за місяць. Ви заберете у вчителя за півтора-два місяці, ви заберете у ФОПа фактично за місяць. І ви це все добре знаєте. Тому, коли Президент з цієї трибуни стоїть і розповідає, що не варто готуватися до виборів, що хтось в цій державі думає про вибори, а треба думати про державу, я наприкінці виступу зрозумів, хто думає про вибори. Про вибори думає Президент Зеленський, на жаль, хоча варто було б подумати про країну, про майбутнє нашої держави, про ті виклики, які стоять перед нашою країною сьогодні на покровському напрямку, на курахівському напрямку, на новосілківському напрямку, на всіх інших напрямках, де наша держава бореться за своє майбутнє, а не за своє політичне майбутнє, як окремо взяті політичні діячі. Ви розповідаєте про те, як класно працює тисяча Зеленського. З яких грошей ви це забрали, знаєте? Ви забрали це з розмінування з гуманітарного, 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень ви забрали з гуманітарного розмінування! Завтра не будуть працювати аграрії на територіях, не будуть виробляти свою продукції і ви будете менше отримувати в бюджет, а післязавтра ви їм знову будете піднімати податки. Ви забрали гроші з інвестиційних проєктів, 1 мільярд 762 мільйони гривень, знову на забаганки і передвиборчі обіцянки. Ви рано почали готуватися до виборів, дуже рано. Коли ці вибори будуть, не відомо. І хто взагалі буде в той час в цьому місті, також не відомо. А з такими темпами ви робите все для того, щоб допомогти ворогу рухатись вперед. Замість того, щоб направити ці кошти для Збройних Сил України, допомогти тим, хто наповнює реально бюджет, таких у залі тут немає. Ви не наповнюєте бюджет! І коли ви приймаєте підняття податків, ви це робити в якості ще одного економічного популізму, для фінансового забезпечення своєї майбутньої виборчої кампанії. Питання не у виборчій кампанії. Для того, щоб її проводити, має бути цілісна демократична держава, держава, в якій мають жити українці. А сьогодні ви робите все для того, щоб вони з неї поїхали.

Можна в скороченому виді, але все-таки хоча б по сутності закону. По-друге, я прошу не використовувати непарламентську етику, лексику, я перепрошую, те, з чого почали. Я не знаю, кому що зробили в цій залі, мені звідси не видно. Але я дуже прошу... Я не знаю, ми сьогодні призначили Віце-прем'єр-міністра – Міністра з питань національної єдності, і це робота парламенту. І ми справді хочемо, щоб всі українці були об'єднані. Але це таке, це просто моє побажання дотримуватися вимог Регламенту. Будь ласка, Данило Олександрович. Дякую. Вже в тренді відповідаючи на те, що було тільки що. Я точно в цій залі не борюся за своє політичне майбутнє. Я роблю те, що треба робити. Але і у вас цього політичного майбутнього немає, попри ваші полум'яні комсомольські промови і критику огульну, вигадану і незрозумілу про що. що. Власне, роблячи свою справу, я просив би всіх, шановні колеги, зберіться, будь ласка, в залі і підтримайте цей законопроект, бо цей законопроект є дуже простий. Він є пов'язаний з президентським законопроектом про позбавлення державних винагород і позбавляє податкової пільги тих, хто позбавлений державних винагород. Тут немає жодної суперечки, тут немає жодної дискусії. Дивіться, якщо зважаючи на кількість депутатів в залі, ми його провалимо, будемо соромно просто перед людьми. Тому сконцентруйтеся, будь ласка, і давайте зеленою підтримаємо його. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я запрошую всіх народних депутатів зайняти свої місця. Справді, закон дещо про інше ніж перед цим говорили, закон про те, що який механізм повинен бути в того закону, який ми вже з вами прийняли, про позбавлення державних нагород зрадників України. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до щодо права на податкову соціальну пільгу у разі позбавлення державних нагород України (реєстраційний номер 11411). Готові голосувати? Шановні колеги, я прошу голосувати.

За-259 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій про реальну перерву на 30 хвилин. Тому дякую. 30 хвилин перерва. Шановні народні депутати, закінчилася перерва, оголошена на вимогу фракції "Слуга народу" та ще одної, не пам'ятаю якої зараз. "Довіра". Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні не завершено. Але я дякую всім за результативну роботу. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Нагадаю про необхідність непоширення інформації щодо його початку. Продовжуємо далі працювати на благо України. Слава Україні!